ima Vladimir Orlić. **Vladimir Orlić** Hvala, gospođo predsednice.Velika je šteta što neke stvari treba da objašnjavamo, iako su razumnom čoveku potpuno jasne. Velika je šteta što to moramo da radimo samo zato što neki ljudi uporno rešavaju da prigrabe malo pažnje za sebe. Ali, to je možda i najmanji problem, vide sve ovo ljudi koji ovo gledaju, vide i razumeju. Možda je veći problem kada se to radi i sirovo i primitivno, i kada se doslovce ovde urlikom privlači pažnja. To je mnogo veći problem i to je načelna napomena. Uči stara mudrost, dame i gospodo - galama nije ni pesma, ni dokaz. Već smo razgovarali, neki načini apsolutno nisu načini kako se postaje dobar narodni poslanik. Šteta je što postoje ljudi koji uporno odbijaju da izvuku određeni zaključak i u tom

postižu rezultati u smislu izgradnje neke infrastrukture, što se postižu rezultati u smislu uspostavljanja određene signalizacije i to smo slušali danas. Što se to sve, svaki takav rezultat, obeležava. Zaista je čudno da neko osporava pravo da se bilo čiji trud primeti, da neko osporava pravo da se neki ljudi, makar i simbolično, time što će se staviti do znanja kroz prisustvo nadležnih ljudi iz lokalne zajednice nagraditi, tako što će se reći – da, zajednici je ovo što ste vi uspeli da izgradite, podignete, instalirate važno i hvala vam na tome.Zaista je čudno da tako nešto dolazi upravo od strane onih koji su se o svojim zajednicama odnosili na najbahatiji, najružniji mogući način, ostavili ih u dugovima do guše, jedino što im preostaje danas, to je da nešto nama spočitavaju. **Maja Gojković** Hvala vam,

Predlogu budžeta, da nije pričao o amandmanima, da nije pričao o Predlogu budžeta, već da je pričao o nekim neistinama, na način potpuno neprikladan za Dom Narodne skupštine, da vređa ovde i ministre i nas kao narodne poslanike. Ja znam da on nema šta da kaže o Predlogu budžeta, jer njega budžet ne interesuje, kada on ume samo da zloupotrebi budžet. NJega mere štednje fiskalne konsolidacije ne interesuju, jer to on ne ume da radi, on je navikao samo na bahatost i lopovluk. NJega ne zanima odgovorna finansijska politika, jer je on primer upravo za neodgovornu politiku koju je pokazao na primer u svojoj opštini.

jedna stvar, ne znam zašto je spomenu Novi Sad. Novi Sad je ovih dana postao prestonica evropske kulture, dok je u njihovo vreme bio prestonica evropske korupcije. Zahvaljujem. **Zoran Đorđević** Jedan lep događaj koji se desio u Novom Sadu, a to je jedna opština i jedan grad brine o svojoj vojsci, ovde je prikazan na jedan ružan način, to umesto da bude ponos i primer kako treba drugi da se odnose prema svojoj vojsci pokazali su da neki drugi ne misle tako o svojoj vojsci, da misle ružno i da njoj i sve ono što se daje i što se donira u suštini predstavlja na jedan ružan način i kažu da to u suštini ne bi trebalo da se čini.Ironija je još veća u tome što to radi neko ko je u svojoj opštini dozvolio da vodovod jedan propadne, da cena vode bude skupa, da se u ime toga možda i zarad toga što možda i u opštini nema vode kupuje i deli pivo umesto te vode i da se to još nenamenski

optužujem za to kolege koje su podnele slične amandmane, ali mogu da liče na lokal-patriotske amandmane. Hajmo sam malo za Palanku, malo za Niš, malo za Kragujevac, malo za ne znam koji drugi i to, naravno, nije cilj. Cilj je, bar sa moje strane, siguran sam da i kolege imaju tu ambiciju, da ukažemo na potpunu neravnopravnost opština i gradova u odnosu na novac koji im je dodeljen po ovom osnovu. Kaže se da postoje nekakvi kriterijumi, nisam video kakvi su. Ali, po kojim kriterijumima, recimo, Leskovac može da dobije skoro za 30% više nenamenskih transfera od Niša? Po čemu? Manji je, beda je i u Nišu i u Leskovcu, ne znam koji to može da bude razlog. Ili kako Novi Pazar može da dobije, uz sve uvažavanje stanovnika Novog Pazara, političkih institucija, to nije tema, to je grad koji je za sto i nešto hiljada stanovnika manji od Niša, a dobija samo za 70 miliona manje? Leskovac je upola manji od Niša, dobija 300 miliona više.Bilo bi dobro da nam ministar da objašnjenje koji su to kriterijumi koji su doveli do toga da imamo ove odokativne cifre koje su kao izvlačenje lotoa, pa šta ispadne – ispadne. Ili tu postoji neki lični animozitet ili neka lična simpatija prema nekom gradu, da li je zbog tazbine, da li je zbog prve ljubavi, da li je ne znam zbog čega, rezultata na izborima, ali generalno ovde ne postoji sistem.(Zoran

U obrazloženju koje je dato ili koje ste dali, gospodine ministre, odbijajući moj amandman, između ostalog, rekli ste da ste raspoređujući ova sredstva nenamenskog transfera u svemu poštovali kriterijume koji se nalaze u Zakonu o finansiranju lokalne samouprave. Ja kažem da to nije baš tako.Dozvolite da postoje i neki koji se malo razumeju u te kriterijume, koji su malo to čitali, koje to zanima i koji razumeju i šta je tu ujednačavanje kao kriterijum i šta je to kompenzacija i šta je to solidarnost i šta je to funkcionalni deo i šta je to opšti deo. Dakle, ako to razumeju, moraju da kažu da tu nešto ne štima. Ako je to sve u redu, kako vi kažete, vrlo dobronamerno ovo pričam, naravno, kako da objasnim onda slučaj Trstenika i Kragujevca? Trstenik je pet puta manji po broju stanovnika i po površini, tu su negde po razvoju, Kragujevac je pao dosta, pa su tu negde, a ima 40 miliona veća sredstva u ovom ovom delu. Kraljevo, neuporedivo manji grad od Kragujevca, ima gotovo dvostruko veća sredstva. Knić, nerazvijena opština susedna,

skine 100 miliona, da Kragujevac dobije 80 miliona…

član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sanda Rašković Ivić, Slaviša Ristić i Đorđe Vukadinović.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 33. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.Da li neko želi reč? član 33. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 34. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Vjerica Radeta i Milorad Mirčić i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko

sto miliona evra na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija, a radi nastupanja eventualno ili otklanjanja posledica vanrednih okolnosti koje mogu da ugroze život, zdravlje ljudi itd, da prouzrokuju štetu. štetu. Kada je ovo na dnevnom redu i u pitanju, opet nam nedostaje izveštaj o trošenju sredstava vezano za one poplave koje su se desile u Srbiji pre već tri godine.Nije stanje onako kako se predstavljalo u medijima i danas dan, u Krupnju imamo nezavršenih objekata, imamo kuća koje nisu popravljene, iako su bile zaista oštećene u poplavama. Jednostavno, nikako da dođemo do ovog. Govorite svi o transparentnosti, ali nikako da dođemo do toga da stvarno jednom kažemo - evo ljudi ovo je ovako, ovo je koštalo ovoliko, dobili smo ovoliko para, ovoliko kredita, ovaj nam dao, onaj nam poklonio, onaj nam pozajmio.Dakle, nemamo ništa konkretno na osnovu čega bismo mogli da zaključujemo da će te vi i ova predviđena sredstva, ne daj Bože da zatrebaju, ne daj Bože da zatrebaju ta sredstva, ali mi moramo da znamo kako su potrošena ona koja su takođe, ne daj Bože nažalost nažalost trebala i koje nismo imali. Onda se naravno postavlja pitanje u ovom kontekstu, kome to smeta pomoć Ruske Federacije, njihovog Ministarstva za spoljne poslove i danas dan se

ima narodni poslanik Miroslav Aleksić. Izvolite. **Miroslav Aleksić** Zahvaljujem predsedavajući, u članu 34. vi predviđate mogućnost daljeg zaduživanja u slučaju vanrednih situacija. To je nedopustivo i predlažemo da se ovaj član briše, upravo zbog nivoa javnog duga, koji ste vi napravili za prethodne četiri godine ili pet, vaše vladavine. Vi ništa drugo, u stvari niste ni radili, nego ste se zaduživali, uzimali kredite, paralelno sa time uzimali i sredstva građanima Srbije.Dakle, za pet godina, odnosno četiri godine vaše vladavine, za 10 milijardi evra ste zadužili građane Srbije, to su podaci Ministarstva finansija. Pri tome ste, za svega 100 miliona evra podigli BDP. Dakle, sve sve Vlade, od 2001. do 2012. su u proseku godišnje, za dve i po milijarde evra podizale nivo BDP-a, a svega za 100 miliona javnog duga.Vi uradili nešto nemoguće i podigli javni dug za 74% i sada predviđate u ovom članu mogućnost i daljeg zaduživanja, što je nedopustivo, pa makar to bili i vanredne situacije. U budžetu je imalo toliko pozicija gde je to moglo da se predvidi, čak ste podigli tekuću budžetsku rezervu. Prema tome, mi smatramo da ovaj član treba izbrisati i ne dopustiti dalje zaduženje, jer smo govorili o tome da niste predvideli sredstva, ni u Ministarstvu unutrašnjih poslova za prevenciju mogućih posledica usled vanrednih situacija.Paralelno sa time, imamo situaciju da ljudi koji su zaposleni u sektoru za vanredne situacije, rade uz pomoć štapa i kanapa, štrajkuje nam vojska, evo štrajkuje i policija, najavili su štrajk, u zdravstvu, u prosveti katastrofalna situacija, penzionerima smo uzeli, svima smo oduzeli i dalje predviđamo zaduživanja.Dakle, nedopustivo je podizati javni dug i zato predlažemo da se ovaj član obriše, jer dovoljno građani Srbije duguju, dovoljno ste ih zadužili sa preko 24 milijarde.

i ovo je praktično, i ovo se zove osiguranje, a ne dug.Mi ćemo ovo zameniti čim se pojave instrumenti. Jedan od njih nudi Svetska banka, gde se pri minimalnoj ceni angažuju sredstva koja mogu da se aktiviraju za slučaj prirodnih katastrofa. Znači, za slučaj ne daj Bože zemljotresa, velikih poplava i tako dalje. Setite se kako je bilo 2014. godine, pritekli su nam u pomoć mnogi i u svim zemljama gde se to dogodilo očekuju da se nakon toga, poučeni tim iskustvom definišu neki programi koji ovo objašnjavaju. Što kaže neko, ovo će biti svima jasno, kad se dogodi ovakva situacija onda će sigurno ministarstvo u sadejstvu sa parlamentom ovo pokrenuti, pokrenuti, dođi po Zakonu o javnom dugu i to verifikovati naknadno u parlamentu. Poenta je u tome da je ovo osiguranje od katastrofalnih posledica da bi se to sprečilo i predupredilo.Svetska banka ima instrumenti, imaju drugi instrument koji se zove osiguranje za slučaj katastrofalnih događaja i on ima sličnost samo što on ide do 150 miliona, procenjuju da bi za nas bilo adekvatno i po nekoj minimalnoj interkaralnoj stopi da se ta sredstva drže angažovana i raspoloživa za slučaj nepogoda, odnosno prirodnih katastrofa. Hvala lepo.

član 35. Amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Krasi i Dubravko Bojić i zajedno narodni poslanici Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Nenada Konstantinović.Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite. Vlada kaže, amandman se ne prihvata iz razloga što predloženom odredbom Vlada reguliše da ukoliko dođe do smanjenja prihoda po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje upravni odbori mogu svojim odlukama da prilagode rashode tako smanjenom obliku prihoda osim za rashode za socijalno osiguranje i na taj način obezbeđuju redovne isplate određenih prava iz socijalnog osiguranja.Pa, valjda u svim našim propisima koji regulišu obavezno osiguranje postoje odredbe koje definišu i situaciju kada se pojavi manjak prihoda. Postoji nešto što je i zakonska odredba na bazi jedne ustavne norme gde je država garant svim organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja. Pa, u Zakonu o budžetu ste definisali i te transferne do određenog iznosa. Pa, ste sigurno u okviru i rezerve biti u mogućnosti da eventualno i ta sredstva koristite. Pa, u krajnjem slučaju ako je hitno i eventualno da se dođe do nekog iz zaduživanja na tu temu. Ali, ne, ovde je poruka sledeća. Nisu važni drugi zakoni, važan je Zakon o budžetskom sistemu. Sve što radimo, radićemo na osnovu tog zakona.Naravno nama sledi sledeći period a to je intenzivnog donošenja prevedenih hrvatskih zakona koji treba da dokažu da smo na dobrom putu ka EU. To je To je ta brzina. Ništa se nije promenilo. Ko ima 126 može da ugradi šta god hoće u bilo koji propis, a što bi rekao prethodnik Đorđa Milićevića, Radovan Božović, kada imam 70 glasova i zemlju ću da proglasim… podneo narodni poslanik Miroslav Aleksić. Izvolite. se ostvare manji prihodi od organizacija za obavezno socijalno osiguranje u tekućoj godini da će njihovi upravni odbori smanjiti izdatke za socijalna davanja. To znači, da mi otprilike planiramo budžet i sada može biti ostvaren u planiranom iznosu manje ili više.Ono što je ozbiljan problem jeste način i kriterijum dodele socijalne pomoći i da li on prepoznaje sve one grupe socijalno ugroženih stanovnika u Republici Srbiji i vi danas imate bezbroj slučajeva i to možete videti u medijima gde se različite fondacije, mediji organizuju da pomognu porodicama koje nemaju rešeno stambeno pitanje ili koji su na bilo koji drugi način ugroženi, a imaju sedam ili osam više dece ili bilo koji drugi vid socijalne ugroženosti. To nije sistemski rešeno u budžetu. To nije sistemski rešeno zakonima i zato se ta prava teško danas i ostvaruju.Sa druge strane imate situaciju da u određenim centrima za socijalni rad se zloupotrebljava to pravo. Pa, imate situaciju da se u gradu Kruševcu koji ima 130 hiljada stanovnika, nešto manje zapravo, a Trstenik 43 hiljade stanovnika. U Trsteniku imate svega 700 korisnika socijalne pomoći a u Kruševcu imate 7. 500. Dakle, deset puta više zato što se to zloupotrebljava u predizbornim kampanjama i što se kroz razna davanja, kroz centar za socijalni radi ljudi teraju da podrže određenu političku opciju. To je realnost sa terena.Prema tome, ne sme se ni dozvoliti da se proizvoljno opredeljuju sredstva i da se pretpostavlja da može doći dotle da određene socijalno ugrožene kategorije ne mogu ostvariti svoja prava, jer će ih biti sve više jer ih ostavljate bez posla, jer su primanja … **Đorđe Milićević** Vreme. Zahvaljujem.Reč

Ministarstvo i ova Vlada u dovoljnoj meri brinu o najosetljivijim kategorijama stanovništva i zaista je stvarno postalo degutantno slušati više ovakve komentare koji su potpuno neprimereni, a ono što je najvažnije i potpuno neutemeljeni u činjenicama i u onome što ovaj budžet, a i praksa rad republičke Vlade pokazuju. Hvala. ima ministar dr Dušan Vujović. Vulin je u nekoliko navrata rekao da se sredstva fondova pune dinamikom koja je boja od plana, da se sredstva koja po dogovoru transferišemo smanjuju kao rezultat boljih performanski, a prava se definišu onim što definišemo godišnjim planom i Fonda PIO i svih drugih fondova. A, ovde piše da ukoliko se dogodi situacija i očekujemo za slučaj nečega što ne možemo da predvidimo, da ti fondovi ne ostvaruju i da to što njima fali prevazilazi ono što je planirano u budžetu. Mi kažemo – morate da stegnete troškove, ali u poslednjem delu rečenice – osim za rashode na socijalno osiguranje.Mi isključujemo, to se štiti, ali kažemo – ne možete da nastavite da trošite pare u drugim stvarima, ako ste započeli neke investicije ili neke druge troškove, to morate, ako uđete u vanrednu situaciju, to morate da skrešete. Potpuno normalno ponašanje svakog fonda. Ovde samo to obelodanjujemo, ali isključujući sredstva za socijalno osiguranje. Hvala.

isključi, odnosno da uključi zaposlene konkretno kroz ovaj amandman u lokalnoj samoupravi, što smo pokušali kroz nekoliko amandmana za promenu politike prema zaposlenima u državnim organima kako na nivou Republike, tako i u lokalnim samoupravama i autonomnoj pokrajini, da oni posle dve godine od kada je najvećem broju zaposlenih,

smo ovde, iako to nije tačno, i od predsednika Vlade da su sada manje-više svim zaposlenima kroz povećanje prošle godine i povećanje koje je predviđeno za januar mesec sledeće godine te plate iste, što je laž. Nikome nije ista plata. Znači, najbliže možda toj plati su došli zaposleni u obrazovanju. Oni će dobijati 99% plate koju su dobijali pre smanjenja. Ali, ako gledamo realne troškove rasta cena i ostalog što se dešavalo za dve godine, znači, svi su na gubitku.Nismo dobili odgovor zašto su zaposleni u državnoj upravi toliko nebitni i kako ćemo da se borimo za efikasniji rad državnih organa, za manju korupciju i druge stvari.Na kraju, nekoliko reči po ovom članu, amandmanu. Vlada je ovaj naš amandman, nažalost, trebalo da odbije, jer ovo što sam ja govorio vezano je za član 36, a mi smo ovde pogrešili i stavili smo član 35. Ja sam sve ovo govorio zato što ne mogu da govorim na član 36, ali je to i Vlada morala da konstatuje. Ako smo mi bili brzi u želji da reagujemo, pogrešili smo, ja to umem da priznam, onda je i Vlada morala da kaže – pogrešili ste, a ne da polemiše sa nama u obrazloženju za odbijanje amandmana.

član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Jovanović i Milorad Mirčić.Reč ima narodna poslanica Nataša Jovanović. **Nataša raspodelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za isplatu plata i takođe, a i vi ste rekli da će to ubuduće biti drugačije regulisano, taj način isplate je sadržan u drugim pratećim zakonima. Zato smo tražili da se član 36. briše.Međutim, ono na šta ja želim da ukažem je da do današnjeg dana nije donet zakon o platnim razredima, odnosno ustanovljen platni razred od, recimo, jedan do tri za nivo lokalne samouprave i za državnu upravu. Moram samo da vam kažem za period kada je SRS bila na vlasti u opštini Zemun, mi smo odlukom SO 1997. godine doneli takvu odluku i to je sada, da vam to približim, u rasponu kao kada bi neko imao najnižu platu 50.000, 100.000 i 150.000. To je jedini način da se ustanovi visina zarade, kako bi ljudi mogli pristojno koliko-toliko da žive od svog rada.Ali, mi imamo drugi problem, ogromnu prezaduženost mnogih jedinica lokalne samouprave, nemogućnost da mnogobrojna javna preduzeća funkcionišu, pa tako, kao što je slučaj u Kragujevcu, preduzeće za izgradnju grada Kragujevca, nažalost, posle toliko godina postojanja je pred gašenjem, jer ne može više da podnese teret dugovanja koje je nasleđeno i koje se gomilalo, ali i ne samo tu, nego i u mnogim drugim gradovima gde takve, u pravom smislu reči, sa najboljim stručnjacima koji jedan grad i jedinica lokalne samouprave imaju, ljudi će ostati bez posla, a oni treba da budu nosioci razvoja i da učine sve kako bi taj grad imao nove investicije. Hvala. **Đorđe Milićević**

Dakle, u okviru člana 6. dajete mogućnost da lokalne samouprave mogu da planiraju uvećanje plata zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite, predškolskim ustanovama i ustanovama kulture.S ovo nije obavezno, već zavisi od toga da li će neka opština imati sredstva da podigne zaradu ili ne, ja predlažem da se ovi iznosi uvećaju i to za zaposlene u ustanovama socijalne zaštite na 10%, predškolske ustanove za 10%. Dakle, one opštine i oni gradovi koji se domaćinski ponašaju, koji imaju uslova da podignu zarade svojim zaposlenima u lokalnoj samoupravi, smatram da im treba dati mogućnost da to i učine i ostvare bar zadovoljenje tih službenika koji rade te jako važne poslove, a da ne govorim o tome koliko je važan posao i u predškolskim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite.Naravno, to treba da prati povećanje zarada i u drugim sektorima, ali to nije vezano za ovaj član. Zato mi smatramo da ovaj amandman treba prihvatiti, jer jako veliki broj opština i gradova postoji koji neće biti u stanju da isprate ovo povećanje i to predstavlja jedan ozbiljan ozbiljan problem u sistemu ovog predloženog člana zakona.Ono što je bio trend u svim prethodnim godinama vaše vladavine u zadnje četiri godine konačno sada se daje mogućnost da se mrdne sa mrtve tačke. Ja ne bih voleo da sada govorim o tome da je to u cilju predizborne kampanje za izbore koji su najavljeni za 9. aprila ili predsednički i parlamentarni, ali ću vas podsetiti da kad su neki drugi davali mogućnost da se poveća, tada ste vi, predstavnici današnje vlasti, govorili kako je to predizborno povećanje penzija, plata itd. Dakle, naši radnici da nemaju kredite i kartice ne bi mogli da sastave kraj sa član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Maja Videnović, Dušan Petrović, Veroljub Stevanović, Tomislav Žigmanov, Nataša Vučković i Vesna Marjanović.Da li se neko javlja za reč?

za šta ne bi trebalo da budu odgovorni.Naime, ovde se traži, ponovo je pitanje uskraćivanja sredstava kroz transfer, daje se mogućnost ministru da ukine transfere za one opštine koje ili nisu planirali ili ne isplaćuju plate zaposlenih za poslove finansija, možemo da ih … Znači, opet je ideja da ministar svojom odlukom, bez kriterijuma, bi da donese odluku da se jedan deo sredstava opština i gradova uskrati tim lokalnim samoupravama. Moje pitanje - zašto je to posao ministra? Kaže, to je efikasnost, to će da dovede u red, imamo

To je po istom rezonu po kojem su pravljeni oni iznosi transfera za lokalne samouprave. Pitao sam ministra malopre, pitam ga ponovo - po kojim kriterijumima i po kom sistemu je to napravljeno?Konačno, pošto je ovo poslednji moj amandman, mislim da je posle ove rasprave i mislim da se ministar složio najvećim delom sa tim da ima puno grešaka u ovom budžetu, da je on mogao da bude napravljen bolje, da je bilo vremena da se napravi bolje, da je bilo vremena da ranije dođe u parlamentarnu proceduru i da mi imamo kvalitetnije amandmane od ovih kvalitetnijih koje smo sada imali. Petnaesti decembar je rok za usvajanje, koliko znam, danas je još daleko od toga. Znači, bilo je sedam, osam dana više da završimo ovaj posao kako dolikuje ozbiljnom parlamentu. Zahvaljujem.Na član 36. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Gorica Gajić i Milan Lapčević.Da li neko želi reč? član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Član 37. govori o tome da su direktni korisnici budžetskih sredstava dužni da ministarstvu nadležnom za poslove finansija dostavljaju mesečni izveštaj o realizaciji projekata i programa koji se finansiraju iz primanja od inostranih što smo mi tražili je da se doda stav 3. u ovom članu, da Vlada izveštava najmanje jednom godišnje Narodnu skupštinu o realizaciji obračunskih naloga iz stavova 1. i 2. ovog člana. člana. Potpuno ne mogu da razumem obrazloženje za ne prihvatanje koje kaže da se ne prihvata zato što će Ministarstvo finansija u redovnim mesečnim izveštajima obuhvatati transakcije definisane ovim članom.U redu je što ćete vi da obuhvatite i te izveštaje, ali mi hoćemo da Skupština dobije te izveštaje. Mi ih ne dobijamo. tvrdite vi da ima u parlamentu. Ja nisam uspeo da ih nađem. Da ih ima u e-parlamentu, mogli ste da napišete ima u e-parlamentu, niste pratili na času. Nije to očigledno slučaj. Mi imamo problem sa kontrolom trošenja budžetskih sredstava, sa stalnim

nam je u toku ove rasprave rekao – evo, spremili smo završni račun za 2015. godinu biće do kraja godine. Problem je što Zakon o budžetskom sistemu nalaže da je taj rok 15. jun. Znači, zakon. zakon. Ne valja taj zakon, promenite ga. Sledeća rasprava je rasprava Zakona je o budžetskom sistemu. Mogla je tamo Vlada da interveniše. Kaže, rok za dostavljanje završnog računa, ne znam ni ja, 31. decembar, pa da ne kršimo zakon, da makar i mi uvedemo red, ali očigledno nema namere da se uvede red, da se poštuju svi zakoni, da se iskreno pristupi transparentnosti u radu i da se pomogne da Skupština ostvari svoju kontrolnu ulogu koju ima po Ustavu. Hvala.

zarad istine, treba reći da je Odbor za budžet i finansije i javnu potrošnju u prošlom sazivu formirao pododbor koji se bavio izveštajima DRI po institucijama, ali ono na čemu se insistiralo, i dalje će se raditi u ovom sazivu,

intencija je da zajednički svi vršimo nadzornu ulogu, onu koju ima parlament. Jednostavno, kada se budu usaglasili standardi o kojima je govorio gospodin Vujović zajedno sa DRI i jedinstveno izašli pred odbor u Narodnoj skupštini, pred sve poslanike tada će, na kraju krajeva, moći svi da prisustvuju takvim sednicama, odnosno javnim slušanjima. Mislim da će to biti u interesu svih nas. Hvala. Zahvaljujem.Na član 37. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 37. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 38. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 39. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.Da li neko želi reč? član 39. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Božić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 39. amandman je podnela narodni poslanik Branka Stamenković.Da li neko želi reč?

Poštovani predsedavajući, moram pred vama i pred svim kolegama narodnim poslanicima, kao i kompletnom javnošću Srbije da priznam da je ovo moj omiljeni amandman. Razlog za to je što mi ovde predlažemo da nakon svakog tromesečnog utroška budžetskih sredstava Ministarstvo finansija organizuje otvorenu televizijsku debatu na Prvom programu RTS na temu – utroška budžeta za prethodni period, uz obavezu da na televizijsku debatu pozove sve predstavnike poslaničkih grupa iz aktuelnog saziva Narodne skupštine Republike Srbije.Ovo je amandman koji je simbol demokratije u Srbiji. siguran sam da će predstavnici vladajuće većine da ga podrže iz razloga što nemaju šta da kriju. Nakon svaka tri meseca trošenja narodnih para, ministar finansija na čelu sa svojim timom, mojim uvaženim zemljacima gospođom Ćojbašić i gospodinom Mijajlovićem, doći će na RTS, doći ćemo svi mi iz svih poslaničkih grupa u ovom sazivu Narodne skupštine i zajedno debatovati kako se troše narodne pare.Ako Ministarstvo finansija i vlast nemaju šta da kriju, nemaju razloga da ne podrže ovaj amandman. Naravno, Vlada je odgovorila da se Ministarstvo finansija ne bavi

To bi valjda bila elementarna stvar da građani konačno dobiju na Javnom medijskom servisu mogućnost sučeljavanja vlasti i opozicije po ovom ključnom pitanju koje interesuje svakog građanina Srbije – kako Vlada troši naše

Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, kolege poslanici, od realizacije budžeta i izveštaja ne treba praviti pozorišnu predstavu. Znači, Skupština Srbije ima svoju tzv. kontrolnu ili nadzornu ulogu. Sve to se dešava na odboru ili kroz javno slušanje u Narodnoj skupštini Republike Srbije, gde su prisutni novinari RTS, ali ne samo te televizije i tog radija, već svih medija da ne bi došli u situaciju kako mi u u stvari favorizujemo državne medije.I na kraju krajeva, na takvim sednicama treba postavljati pitanja krajnje otvoreno svima, pa i kako se troše sredstva od građana Srbije za finansiranje RTS, i to je sasvim prihvatljivo, i normalno i prihvatljivo, da pitamo sve budžetske korisnike, ali je zato mesto gde se o tome priča upravo ovaj dom. Ne treba, jednostavno ulogu Narodne skupštine prebacivati na neke televizijske emisije. Ono što ste dobili kao odgovor za ovaj amandman, je potpuno, u stvari, zbog koga ne treba prihvatiti ovakvo rešenje. Ali, slažemo se da tako nešto

krste.Znate, to vam je onaj sistem kad neko hoće da degradira instituciju kao što je Narodna skupština Republike Srbije, gde jedino ministri, inače, dolaze da odgovaraju ljudima koje je narod izabrao. Vi hoćete, odnosno neko hoće da organizuje cirkus na televiziji, da se vidi kako se troše pare. Po toj logici onda isključivo bi trebalo predstavnici ministarstva jedini da dođu i da predstave građanima na televiziji kako se troši novac, a ne da vodite televizijske debate i da pravite haos od toga. Prema tome, ovo je toliko glupo,

da po svim istraživanjima, a pogotovo po istraživanju CRTE, dakle, organizacije koja se bavi analizom parlamenta i otvorenosti parlamenta, ali i nekih drugih međunarodnih organizacija i institucija, naš parlament spada u najotvorenije parlamente u regionu jugoistočne Evrope, i da rad ovog parlamenta je veoma otvoren, pogotovo u smislu kontrole rada izvršne vlasti i rada Odbora za finansije, budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Samo ću napomenuti, da smo mi pre godinu i po dana sa „Vest minstef fondacijom“ ušli u projekat formiranja budžetske kancelarije, koja se isto tako bavi kontrolom javnih finansija i izvršenja i realizacije budžeta. Sve što radimo u parlamentu je otvoreno, svaki građanin može da se zainteresuje, da dođe, da razgovara, kako sa članovima odbora, sa ljudima koji rade u odboru kao administracija, sa ljudima koji su zaposleni u budžetskoj kancelariji i da se informiše o svakom aspektu trošenja budžetskih sredstava. Kao neko ko je predsednik i pododbora za kontrolu

i saradnju sa DRI, kako bi što bolje i kvalitetnije kontrolisali rad državnih institucija i budžetskih korisnika, da nam se pridruže da zajedno radimo na jednom od najvažnijih poslova u našoj zemlji, a to je da dosegnemo jedan nivo da se sredstava građana Republike Srbije troše na svrsishodan, i naravno zakonski uredan način. Hvala. Hvala.Mislim da je važno da razgovaramo o ovom amandmanu i o tome na koji način se građani Srbije upoznaju sa trošenjem njihovog novca, ali i sa različitim pogledima na to, da li je to dobro ili nije dobro, da li može bolje i slično. Mislim da je ova debata, one koji su imali strpljenja da u prethodnih četiri, pet dana prate ovu diskusiju, kada ona nije bila preterano žestoka i kada smo se bavili budžetom, mogla da pokaže građanima da ima različitih politika i različitog viđenja na koji način treba da se troši novac građana Srbije. Mislim da bi ovaj predlog samo tome doprineo.Ove priče da će nešto biti da će da se formira, ne znam ni ja, odbor, komisija, da će da bude, od toga nema ništa. Formiran je.)Formira se već pet godina, i nikako da se formira. Doći će onda izbori, raspustiće parlament, pa ćemo šest meseci da čekamo da se formira novi parlament, i onda ćemo za godinu dana opet kada dođe poslednji trenutak voditi raspravu o budžetu za 2018. godinu, i nažalost, gotovo sam siguran da ćemo voditi na isti način kao i ove godine, jer tako vodimo poslednjih pet godina. Znači, nema rasprave o programima, nema diskusije o tome koji su rezultati trošenja novca.

institucija. Znači, članovi svih stranaka su članovi tog pododbora i oni jednostavno pripremaju materijal za sednice odbora, da zajedno sa revizorom razmatramo izveštaj. Među tim izveštajima imaćemo i izveštaj Ministarstva finansija, i praktično, izveštaj o realizaciji budžeta.Prema tome, kada dođu te sednice na dnevni red, naravno svi će biti obavešteni, sve stranke, svi poslanički klubovi i praktično će sve biti javno kao što je i do sada bilo. Hvala. Zahvaljujem.Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite. Ovaj amandman je trebao da Predlog zakona o budžetu upodobi sa Ustavom, koji kaže da zakoni stupaju na snagu osmog dana po objavljivanju u Službenom glasniku. Ponovo jedan zakon koji kaže narednog dana po objavljivanju, i ako ne mogu da razumem razlog, kao što ne mogu da razumem razloge i iz obrazloženja Vlade za ne prihvatanje ovog amandmana.Naime, evo ovaj poslednji član zakona, mi ćemo koliko sutra pretpostavljamo, usvojiti ovaj zakon u Skupštini, biće 10. decembar, znači čak i pre roka Zakona o budžetskom sistemu koji kaže da je 15. decembar poslednji rok za usvajanje zakona. Znači, to što budžetska godina počinje 1. januara 2017. godine, ne vidim kakve veze ima sa stupanjem na snagu ovog zakona. Znači, insistiramo na tome da se kod svakog zakona poštuje Ustav i da ovaj zakon, pošto nema tih razloga za hitnost, znači bili su razlozi za hitnost u procesu donošenja, ali u procesu stupanja na snagu, stvarno ne vidim razloge za hitnost, jer ćemo usvojiti ovaj zakon u krajnjem i imaće dovoljno vremena da svi budžetski korisnici da se pripreme i da započnu budžetsku godinu u skladu sa zakonom i budžetskim kalendarom.Problem je što Vladam očigledno po inerciji4 piše ove prelazne i završne odredbe i na svakom zakonu kaže – stupa odmah na snagu, i to je problem. Taj nemaran i neodgovoran odnos prema građanima Republike Srbije i korisnicima, u ovom slučaju, budžeta, koji treba da imaju dovoljno vremena da se pripreme. I, imaće.Jeste, usvajane su i u prethodnom sazivu, i u nekim prethodnim sazivima budžeti u roku kraćem koji nije dozvoljavao stupanje na snagu osam dana,

smo završi pretres o amandmanima zaključujem pretres predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres predloga zakona u načelu i u pojedinostima Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u 5. tačku dnevnog reda.Primili ste amandmane na Predlog zakona podneli narodni poslanici Saša Radulvić, Milorad Mirčić, Vjerica Radeta, Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović, Zdravko Stanković, Dušan Pavlović, Maja Videnović, Dejan Šulkić, Gorica Gajić, Milan Lapčević, Miroslav Aleksić, dr Sanda Rašković Ivić, Goran Ješić, Vesna Marjanović, Zoran Krasić i mr. Jasmina Nikolić, kao i amandman Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Primili ste izveštaj Odbora za finansije republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Saša Radulović.Da li neko želi reč? (Da.)Reč ima narodni poslanik Saša Radulović. Izvolite. Poštovani građani, dame i gospodo, ovo je amandman na Zakon o budžetskom sistemu, koji traži da se uvede potpuna transparentnost.Znači, da se za sve direktne i indirektne korisnike budžeta za sve firme koje su u vlasništvu direktnom ili indirektnom države propiše obaveza da svakog meseca za prethodni mesec objave tačno koliko su novca potrošili, da za svaki dinar koji su potrošili objave tačno kom pravnom i fizičkom licu je taj novac dat, za koju uslugu, da se objave svi ugovori po kojima država troši svaki dinar i to ne samo za republička javna preduzeća, za republička ministarstva, republičke ustanove, nego takođe i za pokrajinske i za sve državne organe u opštinama, gradovima u celoj Srbiji.Ne vidimo nijedan razlog zašto ovaj amandman ne bi bio prihvaćen, ako je Vlada zaista iskrena u pogledu potpune transparentnosti i transparentnog vođenja javnih finansija, trošenja novca poreskih obveznika.Naravno, amandman predviđa da ako su neki podaci tajni, a oni mogu biti tajni samo ako su propisani tako Ustavom ili nekim zakonom, onda se oni ne objavljuju, tako da ne stoji bilo kakva primedba Vlade kako tobož bi se objavljivali neki tajni podaci, zato što amandman to predviđa, odnosno sve ono što je pokriveno zakonom i Ustavom, gde su podaci tajni, odnosno ne objavljuju se, ne bi ni bili objavljivani.Ovo je ključni korak kako bi uradili za Borbu protiv korupcije. Ako Vlada ovo ne usvoji, odnosno većina ne usvoji Pokret „Dosta je bilo“ će pobediti na izborima i ovo će biti jedna od prvih stvari koje ćemo uvesti. Za svaki dinar u državi mora da se zna kako se troši, mora da se objavi ugovor po kome je taj novac novac potrošen i moramo da znamo tačno koliko novca ide kom korisniku tih sredstava. Hvala. **Đorđe Milićević** Zahvaljujem, gospodine Raduloviću.Po amandmanu reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.Gospodine Rističeviću, vreme je preostalo vašem poslaničkom klubu 34 sekunde. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, ovo treba odbiti zbog nepismenosti, elementarne nepismenosti. Ne postoji Zakon o buddžetskom sistemu, ne postoji atonomona pokrajna, kao što je kolega napisao, ne postoji pokrajna, postoji pokrajna. Ja mislim da u nedostatku vremena će to moj kolega ovu nepismenost, moj kolega Orlić najbolje objasniti. Ovo treba odbiti zbog elementarne nepismenosti mog kolege Rodnija. Hvala. Pravo na repliku narodni poslanik Saša Radulović. Izvolite. **Saša Radulović** Ja se zahvaljujem poslaniku koji mi je omogućio repliku sa par uvreda, pa da podvučem ove stvari koje sam rekao.Znači, jedan problem kod svega ovoga je bio jako kratko vreme, tako da su službe koje koje su ovo sastavljale napravile par grešaka. Međutim, bez obzira na to, ključna stvar jeste da tražimo uvođenje potpune transparentnosti. Znači, za svaki dinar da se zna kako je potrošen, ne vidim nijedno moguće obrazloženje koje će da kaže da država ne treba ovako da se ponaša, da ne treba jasno i transparentno da objavljuje svojim građanima kako troši taj novac.Za sve stvari koji su tajni podaci, koji bi mogli da nanesu štetu recimo državi ili nekome, za to moraju da postoje zakonska rešenja koja proglašavaju takve podatke tajnim.Znači, ovo je jako važna stvar. Država bi morala da se obaveže. Takođe bi bilo dobro da se uvedu i kazne za sve one koji ne poštuju ovaj zakon, da svi koji rukovode državnim organima, a ne objavljuju svakog meseca za prethodni mesec

to što daju neke svoje izveštaje ne zamenjuje ovo što tražimo. Traži se potpuna transparentnost. Traži se da se objavi tačan popis imovine, posebno od Direkcije za imovinu pa na dalje da tačno znamo kojom imovinom raspolaže Republika Srbija da bi onda mogli na osnovu toga da pratimo kako se ta imovina koristi, kome je data u zakup, pa da onda ne bi imali recimo pokušaje da kroz Zakon o stanovanju se provlači mogućnost za partijske kadrove da kupe stanove koje su dobili u zakup od države bud zašto na 20 godina u dinarima bez kamate.Trebao bi taj zakon da dođe u ponedeljak. Videćemo da li da ovaj sramotan član povučemo. Dame i gospodo narodni poslanici, da je moj kolega manje trčkao po sali, da je manje mahao poslovnicima i jelovnicima i transparentima svakako bi shvatio da iskoristi pravo na repliku i otkloni svoju elementarnu nepismenost. Mogao je makar reći – izvinite, ja sam upravljao sa 15 firmi, ja sam u isto vreme dobijao po milion i po evra mesečno, ja sam dobio 49 miliona, ja od imovine nemam ništa. Zamislite kada bi državu vodio onaj ko sa 49 miliona nije napravio ništa. Ako za sebe nije napravio ništa, šta će napraviti za mene, šta će napraviti za građane? Ko za sebe nije napravio ništa ne može ni za druge da napravi nešto.Ja sam očekivao da on otkloni ovu elementarnu nepismenost i da kaže – dajte ljudi ispravite to, jer nikada nisam čuo za Zakon o buddžetskom sistemu. Nisam ja baš ekonomska gromada. Možda taj u Americi, pa ovi američki poreski begunci to znaju, postoji neki buddžetski sistem. Možda tamo postoji autonomona pokrajna. Ja za takvu atonomonu pokrajnu nisam čuo, niti sam čuo za Zakon o buddžetskom sistemu.Molim sve kolege poslanike da dobro pogledaju ovaj amandman i da ubuduće iskontrolišu šta radi ovaj bivši stečajni bivši stečajni upravnik, čovek koji bi da dobije državu Srbiju sve gurnuo u stečaj, sve radnike ostavio bez posla kao što je ostavio one u šećerani, u novom autoputu, „Delta legalu“. Nije namirio poverioce, već je namirio samo sebe, svoje najbliže prijatelje i svog kuma i kumu. Hvala. Ja se još jednom zahvaljujem poslaniku što mi je dao još dva minuta da govorimo o ovim suštinskim stvarima u budžetu.Naravno, ja sam ponosan što sam štitio interese svih tih poverilaca u stečajevima koji su napisani. Branio sam njihovu imovinu od lupeža koji su preko partijskih veza hteli da pljačkaju tu imovinu i koji su koristili korumpirane države agencije da do njih dođu.Međutim, što se samog stečaja tiče, ja ću sa zadovoljstvom sprovesti stečaj SNS na narednim izborima. Tako da da bi poverioci, građani koji su dali glas i dobili ovo što su dobili mogli da dobiju bar deo zadovoljenja svog potraživanja.Što se tiče ovog zakona i ovoga što predlažemo, predlažemo potpunu transparentnost i svaki pokušaj vređanja, skretanja sa teme praktično govori o tome da vladajuća većina ne želi da razgovara o tome, a zašto ne želi potpunu transparentnost? potpisuje tajne ugovore? Zašto se ne zna gde se troši svaki novac pa mi moramo recimo od zaposlenih da dobijamo informacije da EMS gradi na Kopaoniku za rukovodstvo odmaralište? Naravno da čitava ta priča jeste…Hvala koleginice. Zove se „tetreb“, da tu informaciju nemamo, samim tim onda kada se potpisuju ugovori, kada se raspisuje tender.Koje je to objašnjenje da se novac recimo troši na takve stvari a sa druge strane uzima od penzionera?Znači, u Srbiji je najveći problem partijski parazitski sistem i rešenje tog problema, odnosno sprečavanje partokratije da pljačka građane, da živi kao parazit na leđima svih je ono što će u stvari spasiti Srbiju.Jedan od ključnih lekova za to je potpuna transparentnost. Za svaki dinar da se zna kako je potrošen, ko ga je potrošio i po kom ugovoru je potrošen i onda ćemo se time u stvari odbraniti od korupcije koja je pojela celu Srbiju. Hvala.

da naglasimo, kada pričamo uopšte o transparentnosti i pitanju stečaja Srpske napredne stranke, pa stručnjaci za stečaj treba da znaju da su pravna lica političke stranke i da su ovlašćena lica, po zakonu, po zakonu, predsednici tih stranaka. Na računu Srpske napredne stranke stoji sav novac koji je finansiran iz budžeta Republike Srbije i nismo napravili tolike troškove da bi otišli u stečaj. To se nikada neće desiti, dokle god je gospodin Aleksandar Vučić predsednik te stranke.Za nas se zna u državi gde je koji dinar, a za firme koje je vodio onaj koji priča sada o stečaju i kako je uspešno zastupao – nemojte više da nas branite, molim vas. Reč ima predstavnik predlagača, ministar dr Dušan Vujović. **Dušan Vujović** Kao što znate i kao što je već više puta rečeno u ovoj raspravi o budžetu za 2017, a sada, evo, i u raspravi o Izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, moramo da se pridržavamo u formatu predloženih amandmana i onoga što zakon nalaže.Znači, ovde potpuno podržavam zahtev da transparentnost bude jedan od principa kojima će se rukovoditi Zakon o budžetskom sistemu, da izveštavanje bude primereno zahtevima i parlamenta i Vlade da prati izvršenje i obaveze izvršenja budžeta i da izveštavanje bude usklađeno sa svim zakonima.Nažalost, ne zadovoljava nijedan od tehničkih i pravnih zahteva za amandman. Prvo, transparentnost se definiše kao jedan od termina i kao tačka 61a, ali on sem, čini mi se, nepotpune i neprecizne definicije termina, definiše korisnike na jedan dosta literalan način, ne koristeći terminologiju koja je uobičajena u zakonu definisanja korisnika budžetskih sredstava. Drugo, on na istom mestu definiše, sem termina, pokušaja definicije termina, definiše koje su to obaveze, koja je dinamika izveštavanja, šta tu izveštavanje uključuje, znači, on prevazilazi, u jednoj tački definiše sve, od početka od kraja. čak i da se slažem 100% sa svim što želite da predložite, to je nemoguće dati pod definicijom termina i prema tome ne može da bude prihvaćeno.Drugo, postojeći zakoni već definišu kako se vrši izveštavanje o izvršenju budžeta. To što ste vi imali primedbe na to da li mi to održavamo to što je u sklopu sklopu tih obaveza naših predviđeno, to je drugo pitanje. Ali, mi ne možemo u zakonu da pišemo nešto što protivreči drugim obavezama.Treće, ovo što vi predlažete iziskuje neke informacije koje nisu nužno usklađene sa ostalim zakonima o dostupnosti informacija. Hvala lepo. Imate mogućnosti da se javite po amandmanu. Vreme koje je preostalo vašoj poslaničkoj grupi je minut. **Saša Radulović** Hvala vam.Drago mi je da se ministar slaže da je potrebna veća transparentnost i sasvim dozvoljavam da je moguća mnogo bolja i preciznija definicija, pa bih molio onda ministra i Vladu da tu definiciju i da. Mi ćemo podržati takav jedan predlog, ako ga Vlada dostavi, u kome će definisati precizno, onako kako Vlada smatra, da je u skladu sa svim propisima.Ali, nemojte da izbegnemo ovu temu, pošto mislim da je izuzetno važna. Znači, da sve mora da bude objavljeno. Ja ne poznajem tajno trošenje javnih sredstava. Ono mora da bude javno. Praktično, svi podaci bi morali da budu javni, to nam već govori Zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja i treba ga napraviti takvim da je to proaktivno.Siguran sam da bi jedna ovakva transparentnost pomogla ministru finansija, i vama i budućem ministru finansija, da bolje vodi računa o tome kako se troši budžetski novac

Stav 2. se bavi taksama i Vlada predlaže neke izmene vezano za način određivanja taksi. Reči, po nama potpuno opravdano, „određenom subjektu“ u zakonskom predlogu, zamenjuju se rečima:“jedinicama lokalne samouprave“. Međutim, mi smo predložili da se ovo proširi, da takse mogu da uvode i državni organi i organi AP ili organ jedinice lokalne samouprave u skladu sa zakonom.Ne mogu da razumem obrazloženje za neprihvatanje ovog amandmana, jer se ono, prvo, poziva na odbijanje nekog drugog amandmana i govori da je ideja da se obezbedi predlogom Vlade veća predvidivost troškova, građana i privredi. Mislimo da je upravo namera, odnosno da se uvede u Zakon o budžetskom sistemu mogućnost da i državni organi i organi autonomne pokrajine budu ti koji uvode takse, u skladu sa zakonom, što je moguće, nađe ovde i da upravo i naš amandman ide ka tome da se obezbedi veća predvidljivost troškova građana i privredi.Inače, ta predvidljivost je za ovih četiri, skoro već pet godina, vezano za ove skrivene troškove, pogoršana, što se tiče građana. Znači, ova Vlada je u jednom od svojih obećanja

na osnovu zakona koji utvrđuje visinu takse, ali i mogućnost da se to pravo na osnovu zakona daje nekom određenom subjektu. I to je zaista bila preširoka formulacija. Vi ste pokušali u ovim izmenama zakona da to malo uredite, pa ste umesto toga rekli da su to organi lokalne vlasti. Mi mislimo da umesto toga treba da stoji da su u pitanju korisnici javnih sredstava.Naravno, vaše obrazloženje kaže da ne možete prihvatiti amandman zato što su važeća ova rešenja, za koja i vi i mi kažemo da nisu dobra, dovela do toga da su takse propisivali razni korisnici, a da se nisu bazirali na Zakonu o republičkim administrativnim taksama. To je, naravno, loše, ali naš amandman ne može doprineti da to i dalje bude tako. Sada, koliko god je ovo „određenom subjektu“ bilo preširoko, toliko je sada „organ lokalne vlasti“ preusko.Postoje jednostavno korisnici javnih sredstava, postoji potreba da se izdaju i određena uverenja na osnovu Zakona o opštem upravnom postupku itd, dakle, za određene pravne subjekte koji nisu koji nisu organi lokalne vlasti, ali nisu predviđeni ni Zakonom o republičkim administrativnim taksama. Jednostavno, mislimo da bi trebalo da prihvatite ovaj naš amandman zato što bi bilo manje zabuna sutra kod utvrđivanja visine taksi i organa koji te takse mogu da propisuju. Hvala. član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Pavlović.Da li neko želi reč? (Ne)Na član 3. amandman je podnela narodna poslanica Maja Videnović.Reč ima narodna poslanica Maja Videnović. Izvolite. Hvala, gospodine potpredsedniče.Gospodine ministre, i u načelnoj raspravi sam se u nekoliko rečenica osvrnula na ovo. Verujući da smo ovih pet dana posvećeni ovome i da ste umorni, ja vas molim da samo sa malo pažnje saslušate ono što smatram izuzetno važnim.Naime, podnela sam amandman da se briše, a vi produžavate rok u kome važi zabrana zapošljavanja mladih ljudi, mladih naučnika, mladih lekara, mladih profesora, mladih učitelja. To smatram i nepravičnim i nepravednim. To nije pošteno. Poruka koju ovaj budžet mladim ljudima je da za njih nema nikakve nade i da za njih nema šanse. Oni mladi vredni ljudi koji su studirali i vredno radili sa nadom da država prepoznaje da za njih ima prostora, koji nisu odlučili da odu iz ove zemlje i da pobegnu zato što im država poručuje da za njih nema nade, ima nade samo za ugovore delu i samo za stranačko zapošljavanje. Ja vas molim da razmotrite ovaj amandman, od ovoga apsolutno nećemo odustati.Ono što smatram potpuno neverovatnim je obrazloženje koje ste vi dali na moj amandman da se ukida zabrana zapošljavanja i da je nedopustivo da konstantno taj rok produžavate. Vi ste rekli, ja citiram – da se ne prihvata iz razloga što je mera privremenog režima zabrane zapošljavanja dala izuzetne rezultate u smanjenju obima rashoda za plate i doprinela je fiskalnom deficitu.Prvo, nikakva privremena mera zabrane zapošljavanja za mlade ljude nije zato što vi produžavate iz godine u godinu, a drugo, da je to dalo izuzetne rezultate u smanjenju obima rashoda smatram nedopustivim obrazloženjem Vlade i najjasnijom porukom. Molim vas da zapamtite da fiskalna konsolidacija ne sme postati nekakva ideologija koja je jača od života.Ukoliko se ovaj zakon u ovom obimu usvoji, ja ću predložiti izmene zakona na prvoj narednoj sednici. ima predstavnik predlagača ministar dr Dušan Vujović. Izvolite. **Dušan Vujović** Mislim da moramo da interpretiramo sve u kontekstu u kom je doneto i sa namerom koja je doneta. doneta. Vi znate jako dobro da je, pre nego što je ova Vlada koja i u drugom sazivu predlaže ovaj budžet, odluka doneta decembra 2013. godine o zabrani zapošljavanja. Onda je, da bi se ublažile ove posledice toga o čemu vi govorite, doneta odluka da komisija može, na osnovu opravdanih razloga, tražiti izuzeće od tog pravila, znači, da može uključujući prava da zapošljava i mlade lekare i mlade naučnike i čitav niz drugih izuzetaka od pravila. Da li ona dobro radi ili ne radi, to je pitanje posebne analize i ocene.Originalni plan je predlagao da se prelazak na novi sistem pripremi do 1. januara 2017. godine i da počne Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, na osnovu temeljnih funkcionalnih analiza, da predlaže po svim sektorima, odnosno po svim delovima javnog sektora, ciljane vrednosti, maksimalni broj zapošljavanja, planirajući i prirodni odliv i potrebe i sve ovo o čemu ste govorili.Nažalost, oni još uvek nisu dovoljno razvili svoj kapacitet da to rade i, prema tome, mi ovo produžavamo. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave bi trebalo da ima nadležnost, po zakonu, da planira i da kaže – imaćemo toliko i toliko lekara, dogovoreno sa RFZO, dogovoreno sa vama, dogovoreno sa budžetom, da to imamo kao plansko razvijanje, da zapošljavamo tamo gde treba i gde imamo ljudi, a ne zapošljavamo tamo gde ne treba, uključujući i sve druge političke, socijalne.Zašto nismo to razvili, pozvaćemo koleginicu Anu Brnabić da nam tačno kaže stanje. Mi smo u nekim ministarstvima i nekim sektorima uradili funkcionalne analize. Pazite, to objektivno kasni.

Daću vam mogućnost da odgovorite, pošto ću omogućiti i koleginici Videnović dodatna dva minuta, kao pravo na repliku.Izvolite. **Maja Videnović** Hvala vam, gospodine potpredsedniče.Hvala i vama što razumete važnost ovog pitanja.Ja razumem vaše opravdanje i ne ulazim u vaše namere. Iskreno rečeno, one nisu ni relevantne. Relevantne su posledice i relevantno je, kao što smo i govorili, da cenu vaših napora za smanjenje deficita i za smanjenje fiskalne konsolidacije, kao što smo govorili pre nekoliko dana, plaćaju građani. Nikakvo opravdanje za ljude koji danas upisuju, za mlade lekare koji danas upisuju kurseve nemačkog jezika i odlaze da rade negde drugde, nikakvo opravdanje nije to što Ministarstvo za lokalnu samoupravu i za državnu upravu nije uradilo nešto što je trebalo da uradi. Naprotiv. To što ste sada izneli je još jedan minus koji nisam ni stigla malopre da argumentujem.Ja vas molim još jednom da razmislite dobro, da pokušate. Znači, u ovom budžetu ne samo što ste što ste produžili zabranu zapošljavanja, nego nigde ni na jednoj aproprijaciji ne vidimo nove programe za mlade, nove mere kojima ćete pomoći da se mladi ljudi zapošljavaju, niti se reguliše ovo.Sa druge strane, ono što moram da kažem, komisija, nekakva komisija u Beogradu koja analizira da li u nekom malom mestu, nedostaje lekar, posledicu toga što to malo mesto nema lekara plaćaju ga građani. Ne samo taj lekar koji čeka na svoj posao, upisuje kurs i spreman je da ode iz ove zemlje, nego činjenica da se mladi ljudi ne zapošljavaju, cenu toga plaćaju građani, zato što je obim njihovih prava koja oni imaju tim smanjen. Pravo na repliku, predstavnik predlagača ministar dr Dušan Vujović. Izvolite. **Dušan Vujović** Da bismo tačno znali o čemu govorimo, moram da vam pročitam drugi stav, vi citirate prvi stav korisnici javnih sredstava ne mogu zasnivati radni odnos sa novim licima radi popunjavanja slobodnih, odnosno upražnjenih radnih mesta do 31. decembra 2016. godine, pa sad menjamo na 2017. godinu. I kažemo – izuzetno od stava 34. ovog člana, radni odnos sa novim licima može se zasnovati uz saglasnost tela Vlade, na predlog nadležnog ministarstva, odnosno drugog nadležnog organa, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministarstva.Znači, ovo je formulacija koja dozvoljava da sve to što ste rekli bude urađeno. Niko nema božansku silu da zna gde nedostaju tačno ljudi, gde imamo lekare koji nisu zaposleni. Prema tome, postoje planovi, ministar Lončar je već o tome govorio. Prema tome, mi na tome radimo, sistem pokušavamo da napravimo, ali je potrebno mnogo više vremena, mnogo više znanja i informacija da bismo to uradili na valjani način. Hvala lepo.

stav 1. gde se predviđa produžavanje ove mere zabrane zapošljavanja u 2017. godini, koja je uvedena krajem 2013. godine i četvrtu godinu zaredom mi imamo isti problem.Dakle, sa jedne strane imate jedinice lokalne samouprave, ako govorimo o njima, kao deo javnog sektora, koji po Zakonu o maksimalnom broju zaposlenih imaju daleko manje nego što im je propisano i ne mogu da ostvare pravo od komisije na prijem niti jednog radnika. Ja ću vam navesti svoj primer. Četiri godine sam bio gradonačelnik. Imamo manje radnika daleko nego što je propisano. Za četiri godine smo dobili samo jednu jedinu saglasnost za zapošljavanje. Da ne govorim o Paraćinu i drugim mestima.Sa druge strane, imate one koji se ponašaju nedomaćinski i dobijaju saglasnost i te vladine komisije, koja zapravo ima za cilj samo da se zapošljavaju stranački i partijski kadrovi SNS, tako po opštinama, tako po javnim preduzećima, EPS-u, EMS-u, „Srbijagasu“ itd. Što se tiče toga koliko je ta komisija dala saglasnosti, pa to niko ne može da utvrdi, to sam bog zna.Bojan Cvejić, novinar „Danasa“, dobio je sudski spor protiv Vlade Republike Srbije zbog nedostavljanja podataka koliko je ljudi zaposleno u javnom sektoru posle odluke o zabrani zapošljavanja. Prema tome, to niko ne zna. Vlada plaća kazne zato što ne poštuje odredbe zakona koje je ona usvojila.Takođe, povećaju pozicije gde se predviđa povećanje penzionerima sa 1,5% na 5%, zaposlenima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu odbrane na 10%, zaposlenima u srednjem i osnovnom obrazovanju 10% i ustanovama socijalne, zdravstvene zaštite na 10%, kao i

Zahvaljujem, predsedavajući.Amandman je podnet na Predlog budžeta. Ono što smo čuli u toku rasprave što se tiče obrazloženja budžeta samo me je učvrstilo u nameri da ostanem pri amandmanu. Dakle, što se tiče stava 2, gde se predviđa povećanje i za penzije sa 1,5% na 5%, za sve strukture zaposlenih na 10%, dakle, i za obrazovanje i za naučno-istraživačke delatnosti, kultura, zdravstvena zaštita, predškolske ustanove i sva ministarstva koja predstavljaju tzv. ministarstva sile.Što se tiče stava 1, gde se produžava do kraja 2017. godine zabrana zapošljavanja, odnosno ograničenje ili pod određenim uslovima, ja predlažem da se taj stav briše zato što to retko ko poštuje, s jedne strane. S druge strane, ova zabrana, zato što se ne poštuje, ona sprečava s jedne strane kvalitativno poboljšanje kadrovske strukture, dakle, to je opravdanje, kao što reče koleginica, kada treba da se prime mladi lekari ili drugi stručnjaci, ali zato kada treba da se prime partijski kadrovi, onda se to ne poštuje.Dakle, ima i primera što se toga tiče. U Velikoj Plani je povećan broj zaposlenih za više desetina, dva pomoćnika imamo, jedan je pekarski radnik za razvoj preduzetništva, a za informisanje je naš bivši kolega poslanik iz SRS, penzioner, direktor doma zdravlja, nije iz PUPS-a, penzioner, dok je opravdanje kada treba da se prime mladi lekari u domu zdravlju da postoji ograničenje, odnosno zabrana zapošljavanja, ali kada treba penzioner da bude direktor doma zdravlja za 200.000 dinara, onda to nije suprotno zakonu.Tako da predlažem da se ovaj stav briše. Hvala.

se vratimo na suštinu ovog člana, kao što je već bilo poznato iz saopštenja u medijima, teškom mukom smo našli prostor u budžetu za ovo ograničeno povećanje penzija od 1,5% i povećanje plata na način na koji je opisano u zakonu.Budžetski prostor, tj. ograničenje je ovde ključna reč. Ne dobra volja, ne dobra želja, ne to da želimo da pomognemo svim zaposlenima u javnom sektoru, ne to da želimo da pomognemo Srbiji, nego u

Ako je tako moguće, moje pitanje vama je – zašto stavljate 7,5 na pet, a ne na 18? Zašto stavljate sa pet na deset, a ne na 17 ili 16 ili 25? Znači, drugim rečima, ako nema budžetskog i resursnog ograničenja, zašto sputavate dobre želje? Pokušavam svo vreme da kažem da nije pitanje šta želimo, nego je pitanje šta u okviru onoga što imamo, resursno u fiskalnom prostoru sve zajedno, možemo da raspodelimo i da ostanemo u tim gabaritima?Takođe smo rekli javno, ja sam to rekao o prezentaciji budžeta, odnosno zakona o budžetu za narednu godinu i koji se odnosi i na ovaj predlog, da imamo dva parametra. Jedno je da se učešće plata u javnom sektoru, u BDP, smanjuje i minimalno se smanjuje sa 8,5% na 8,4% i da se učešće penzija u BDP smanjuje na srednji rok, plate budu 8%, ne više od 8%, a penzije ne više od 11%. To su ograničenja koja su nam data. Jedini izlaz je da brže raste bruto domaći proizvod i da samim tim povećavamo guber.Prema tome, razumem vašu dobru želju, ali vi pokušajte da razumete da imamo realno ograničenje koje moramo da poštujemo. Hvala

a to možemo da čujemo i svakodnevno na televiziji, da ovaj budžet predstavlja u stvari preraspodelu. Dakle, on ima svoje okvire i ja na to nemam primedbu. Vi ste tolike okvire pružili, verovatno toliko može, ali imam primedbu na preraspodelu.Dakle, ovo je rezultat preraspodele, zato što sada postoje neki dogovori i procene, dakle, da ovde treba da bude povećanje za 1,5%, 3%, 6%, itd, onako kako ste predložili. Zašto 10%? Zato što već nekoliko godina traje ta privremena obustava tzv, a da pri tome mi ne znamo koliko ta obustava može da potraje.Vi sami govorite u obrazlaganju ili u odbrani ovoga budžeta, govorite optimistički da te projekcije su dobre i da će one uskoro dovesti do toga da nećemo biti prinuđeni da ovo ograničenje traje. Onda se postavlja pitanje – zašto to ne kažemo ljudima? Ovoliko mora da traje do 2018. godine, do 2020. godine. Zašto se to ne kaže, ako može sada da se proračuna? Hvala vam. Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite. Hvala.Ovo je zanimljiv član zakona koji postoji i mogao bi da se gleda kao neko istorijsko štivo, jer vidite kroz njega promenu raznih politika kroz godine, i onda Vlada počinje svoj predlog zakona tako što menja ovaj član rečenicom, izuzetno od stavova 27, 31, i onda svoju politiku za sledeću godinu, koja nije u skladu sa fiskalnim pravilima o kojima govori ovaj član, sprovodi.I ako je Vlada htela da stvarno uvede red onda nije mogla da donese predlog ovog zakona koji sadrži izuzetno, nego, recimo, ministre, trebali ste da kažete da, recimo, ako spoljni dug pređe tih čuvenih masterških 60% da će Vlada nešto da uradi, a ne da stoji 45 koliko sad stoji u zakonu.Tako da, mislim da ovo ne donosi red u sistem. Ali, šta je naša suština, hajde da pređem na suštinu našeg amandmana. Ponavljam, ne mogu da razumem zašto zaposleni u državnim organima, organima autonomne pokrajine i lokalne samouprave su izuzeti već drugu godinu od izuzetaka iz budžeta. Zašto omalovažavamo njihov rad? Stalno se pozivamo – treba nam efikasnija državna uprava, a onda donesemo u budžetu da nema onoga što je predviđeno zakonom da se nagrađuju oni koji dobro rade, koji pređu u viši status i slično. Znači, to je loše.Sada, loše.Sada, ja ministre, vi verovatno u svom svakodnevnom radu, vaši najbliži saradnici koji su danas ovde sa vama, su dobro nagrađeni za svoj rad, Skupština NIS-a, Upravni odbor Komercijalne banke, a šta ćemo sa hiljadama drugi. Ovih hiljadu i po strana, recimo, niste uradili vas troje. Desetine sigurno, stotine ljudi je radilo na ovom. Oni nemaju nikakvu nadoknadu i priznanje za svoj rad i vi ih ponovo zaboravljate. član 3. amandman je podnela narodna poslanica dr Sanda Rašković Ivić.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 3. amandman je podnelo narodni poslanik Goran Ješić.Da li neko želi reč? član 3. amandman je podnela narodna poslanica Vesna Marjanović.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić i Milorad Mirčić.Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite. Mi smo podneli amandman zato što smatramo da je potpuno nepotrebna intervencija na ovom članu, a to je 27j. Zato što sve ovo što je dograđeno, na neki način već postoji. Ali, obično to tako ide kad se uzmu loši prevodi nekih stranih dokumenata.Međutim, pošto se radi o prioritetima javnih investicija, mislim za sledećih šest meseci Vlada može da napravi nešto što bi bilo istorijski epohalno, bez para napravila bi ogroman rezultat. Evo, šta vam predlažem.Pošto predlažem.Pošto Narodni muzej ima velikih problema, Narodni muzej preselite u zgradu, ovu zgradu Savezne Skupštine i da ona ima dva naslova. Privremeni narodni muzej i trajni muzej propalih država Jugoslavije. Ovde je propala Kraljevina Jugoslavija, baš u ovoj zgradi. Pa, je SFRJ, propala. Pa, je SRJ, propala. Pa, je Srbija i Crna Gora, propala. I, samo zbog toga što je Tadiću u onoj staroj zgradi mnogo blizu bila govornica do poslanika, samo dva metra, on je prebacio ovde. Ako se mi tamo budemo vratili, evo, Narodnom muzeju, ne treba rekonstrukcija. Tamo se bolje radi. Tamo se donose srećniji zakoni. Tamo nijedna država nije propala. Zato vam ne treba ni srednjeročni plan prioriteta. To možete odmah da uradite, na opšte narodno zadovoljstvo. Godine 2000. tamo je bilo 80 zaposlenih radnika koji su opsluživali Narodnu skupštinu. Svaki narodni poslanik je imao svoju kancelariju, svoju stolicu,

ima narodni poslanik Zoran Krasić. Izvolite. **Zoran Krasić** Da, to je intervencija na član 31. Evo, ja moram da stvarno kažem, ja ne dozvoljavam da Vlada napada Vladu. Vi, u ovom sazivu napadate prethodni saziv Vlade. Vi smatrate da ništa ne valja u onom zakonu koji je donela prethodna Vlada. I, vi sad menjate, čak i šta treba da sadrži, recimo, budžetski kalendar, šta treba da sadrži budžet. Pa, to je sve kod nas bilo idealno, od 2009. godine. Ovaj zakon je donet 2009. godine i deset puta je menjan, ovo mu je 11 put kako ga menjamo. Molim vas, a nama sve gore i gore posle tih vaših izmena.Šta se ovde predlaže, da se do 15. marta, znači, svaki korisnik sredstava dostavi i godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu. se u originalu kaže učinkovitost, ali pošto vi idete ka Evropi, ja bih vam preporučio da stavite jedan drugi termin ovde, to je izveštaj o proaktivnoj ishodnosti programa. To bi bilo mnogo bolje, to bi razumeli ovi u Seličevici znate kako fino.Korisnik javnih sredstava sam piše izveštaj o sebi i o svom mišljenju kako je on u prethodnoj godini bio uspešan. Molim vas, gde to još ima? Gde to još ima? Šta želite više da komplikujete sa ovim propisima? Siđite malo u jedinice lokalne samouprave, otiđite u Rakovicu, pa da vidim da li ćete da razumete završni račun i budžet koji oni tamo napišu. Pa, to niko živi ne može da shvati. Oni ga pišu nogama, a ne rukama. Zahvaljujem.Reč ima ministar dr Dušan Vujović. Izvolite. **Dušan Vujović** Meni je drago što vaš ton sad ide u pravcu ilustrativnom i što ono što smo pre imali više nemamo. To mi je vrlo drago.Drugo, želeo bih ovde samo bolje da razumem vaše primedbe na član 31. U ovom članu mi sve zadržavamo što je bilo pre, samo u drugom koraku budžetskog procesa, ovo što ste rekli za parlament itd. to prihvatam kao dosta dobro mentalnu konstrukciju i možemo o tome da razmišljamo svi. Ali, ovde mi dodajemo samo sledeće, u drugom koraku 15. marta mi dodajemo samo - kao i godišnji izveštaj o učinku programa za prethodnu godinu. Pa, ovde smo proveli tri dana, četiri dana, svi traže izveštaj. Mi sada to stavljamo ovde i vi sada kažete da vam to nije jasno. Ja ne razumem. Mi upravo to tražimo.Druga stvar koju tražimo dopunom, tražimo da nam do 1. septembra dostave izveštaj o učinku programa za prvih šest meseci tekuće godine. Znači, to je isto ono što vi tražite.Treće, tražimo izveštaj koji sadrži učinak programa prvih šest meseci tekuće godine. Sve tražimo ono što vi tražite za lokalnu vlast. Znači, mi na nivou lokalne vlasti tražimo isti odnos i prema ograničenjima i prema programima i prema ciljevima.Najvažnija stvar koju ovde tražimo, tražimo da se u aprilu, kada utvrđujemo takozvane prioritetne oblasti finansiranja, mi se stalno ovde mučimo gde mala sredstva da raspodelimo. Mi tražimo da nam svi dostave projekte na nivou pripreme da bismo mogli da ocenimo gde da ulažemo pare, u put, u železnicu, u struju, u dalekovode, u cevovode, itd. To je, čini mi se, vrlo logično i to sve normalne zemlje u svetu rade. Prema tome, ovo što mi ovde predlažemo je jedno produbljavanje postojećeg, prvo, da se držimo kalendara i drugo, produbljavanja ključnih koraka o tom kalendaru. što vi nemate poverenje u lokalnu vlast. Ja vas hvalim. Kada biste vi znali šta se tamo sve dešava, još više bi bili sedi, verujte mi. Ja ne verujem ni Državnoj revizorskoj instituciji, ja ne verujem ni Fiskalnom savetu, ali nemojte da se vi opterećujete sa mojim mišljenjem o njima.Pazite, ja vam samo skrećem pažnju, ako vi očekujete da će jedna lokalna samouprava sama da napiše svoj izveštaj o sebi šta je radila, to, izvinite na izrazu, može o rep da ide. Meni je drago što ste vi prihvatili da postoji veliki problem nenamenskog trošenja sredstava u lokalnoj samoupravi. Meni je dobro što ste to digli na državni nivo, nije to sad samo partijski nivo, partijski problem. Ja znam da to jeste partijski problem.Vidite,

Ja to hoću da postignem. Ja hoću što pre da dođem mirnim putem do velike promene. Ja hoću da vas posvađam, da oči povadite.

Uvaženi predsedavajući, poštovani ministri, kolege poslanici, jačina tona kojim se obraćamo ne može da nadvlada argumente.Ono što danas imamo ovde kao predlog budžeta uopšte ne doprinosi nekoj konstruktivnoj raspravi na osnovu ovog amandmana. Ovim amandmanom je predlagač hteo ministru jednostavno da objasni kompletnu situaciju koja se odnosi i na javni sektor i na uopšte zakon koji se odnosi na zabranu zapošljavanja i za 2017. godinu, ali za potrebu da se kalendar, o kome pričamo, Zakon o budžetskom sistemu unapred definiše sa datumima, da bi kada govorimo o budžetu kao danas imali unapred već pripremljen plan i jednostavno lakše razmatrali sve ove tačke.Zbog toga ovakav amandman ne treba prihvatiti. Hvala.

Mi se slažemo sa idejom predlagača da se konačno i jasno zakonom definiše u budžetskom kalendaru da se programske aktivnosti i izveštavanja programskih aktivnosti eksplicitno nađu i mislimo da je to dobro.Ono dobro.Ono što smo mi predložili našim amandmanom, to je da upravo u ovom trenutku, kada direktni korisnici budžeta u skladu sa ovim zakonom dostave izveštaj o izvršenju godišnjeg programa, to je 15. mart, odnosno tamo, čini mi se, 1. septembar, polugodišnje izveštaje o realizaciji programa, da ti izveštaji u tom trenutku se i objave na internet stranici, kako bi svi građani mogli da vide na koji način su trošena sredstva u prethodnoj godini, odnosno polugodišnji izveštaj.Ministarstvo, odnosno Vlada, odbilo je naš predlog, sa obrazloženjem kako se sada zakonom definiše objavljivanje usvojenih budžeta, završnih računa i programa na internet stranicama direktnih budžetskih korisnika, odnosno institucija organa koji usvajaju budžete. Ali, problem je što to nije slučaj, što se budžetski kalendar ne poštuje. Ne vidimo razloga da ne stoji ova odredba, da onog trenutka kada korisnici dostave ministarstvu taj izveštaj o izvršenju programa, o realizaciji programa, taj izveštaj bude i na sajtu.Podsetiću vas, završni račun još nismo dobili, iako je rok 15. jul. Po ovom zakonu o kojem govorimo rok je 15. jul i mi ga još nismo dobili. Da li će to biti u narednim godinama, ja sam siguran da hoće, a ne vidim nikakv problem da se i onaj izveštaj, onako kako ode u ministarstvo, po ovom zakonu takav izveštaj objavi na internet stranici institucije koja ga šalje ministarstvu. Ne može to da se zameni usvajanjem, pa tek onda objavljivanjem završnog računa. Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Nenad Konstatinović i Zdravko Stanković.Reč narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite. Ovo je sličan amandman prethodnom. Treba da doprinese većoj transparentnosti i upoznavanju građana sa načinom trošenja novca. menja član 37. zakona i govori o tome kako se donose finansijski planovi direktnih korisnika sredstava budžeta Republike Srbije i donosi se ovde da sada u okviru tih predloga finansijskog plana treba da stoji programska informacija i to je dobro.Ono što smo mi tražili je da se te programske informacije nađu i na zvaničnoj internet internet stranici budžetskog korisnika. Znači, taj izveštaj koji ide ministarstvu da bude javno objavljen, da mogu sa njim da se upoznaju pre svega korisnici, a na kraju i građani, pošto se radi o budžetskim korisnicima.Mislim tu na PIO fond, na Fond za zdravstveno osiguranje i druge institucije, koje treba sada da da pređu i da rade na tom programskom finansiranju, da ti programi, onako kako odu u Ministarstvo na pripremu za odobravanje tih programa i planova, budu objavljeni na internet stranici.Ne vidimo ni jedan razlog da se to ne prihvati. Znači, ne može, ponavljam, usvajanje, odnosno objavljivanje budžeta i završnih računa tek kada budu usvojeni od strane našeg parlamenta, od strane lokalnih parlamenata, pa tek onda da se to objavi. Po nama to nije dovoljno brzo i dovoljno kvalitetno. Ne vidimo ni jedan problem da oni izveštaji koji idu prema Ministarstvu budu dostupni građanima. Ako u njima nema ništa da se krije, zašto Ministarstvo ne prihvata naš amandman i zašto neće da podrži veću transparentnost u radu i trošenju državnog novca? ima ministar dr Dušan Vujović. Izvolite. **Dušan Vujović** Moram da vam kažem jednu stvar. Mi se ovde sistematski zalažemo za bolje, transparentnije, pravovremeno informisanje o svemu. Ja stičem utisak da ovde… Čitam rečenicu na koju vi dajete amandman, kao prilog predloga finansijskog plana, direktni korisnici budžetskih sredstava dostavljaju izveštaj o učinku programa za prvih šest meseci tekuće godine. To se odnosi na investicione projekte koji oni pripremaju i realizuju, koje nismo još ni pogledali.Nemam ništa protiv. Vi njih ubedite da oni to stave na svoju stranicu. Ja ne mogu bez procedure odgovarajuće da stavljam to sve na stranicu. Čini mi se da je vama taj zahtev želja da sve bude transparentno malo je ishitrena. Ona mora da bude sastavni deo procesa. Na ovaj način možete da napravite totalni haos, da svako svakog dana sve svoje izbaci na hodnik - evo vam kompletna informacija o svemu što imam ja kod kuće, pa gledajte. Nemam ništa protiv, ali moramo da imamo uređen sistem, pre toga.Ovde pokušavamo da uredimo sistem, da nam projekti ne padaju sa neba, da znamo koji broj projekata konkuriše za resurse koje imamo, da o tome odlučujemo, da o tome znamo na vreme, od identifikacije do realizacije projekata, da Ministarstvo finansija zna u aprilu koji projekat će se pojaviti da konkuriše za budžet. Ove godine uključujemo projekte u budžet. Prema tome, jako je bitno da to planiramo vrlo precizno i ne smemo da preteramo. Treba da imamo informacije, ali nemojte da se obavezujemo za nešto što nećemo moći da ispoštujemo.Drugo, precizna informacija, znači kolege iz Trezora potvrđuju, svakog meseca šaljemo kompletnu informaciju na nivou trocifrene klasifikacije na Portal za kontrolu javnih finansija od decembra 2015. godine. Ona kaže, ako treba bilo kome tehnička pomoć, doći će ekipa ovde da vas sprovede kroz taj Portal i da vam pokaže. Znači, to je mesečni izveštaj o izvršenju, a ove sve informacije koje tražite moramo prvo da testiramo, da dodamo na taj Portal, pa ćemo posle da vidimo kada će da budu dostupni svima. Hvala lepo. **Đorđe Milićević**

objavi na svojoj internet stranici. Da li smo mi zreli ili nismo sada kao društvo za to? Možemo o tome da diskutujemo. Da li bi, kada bi se sada odjednom objavilo mnogo podataka, građanima bilo jasnije na koji način se troše njihove pare? Mogu da se složim da ne bi bilo, u prvom trenutku, ali bi ih možda naučili. Naučili, građani bi imali priliku da lako dođu do informacija, a ne da čekaju ono što vi sada predviđate, objavu budžeta, pa onda objavu završnog računa da bi videli na koji način su ti programi izvršeni i koliko novca je potrošeno, manje ili više, da li po planiranoj dinamici ili dinamici ili ne.Često ovde u diskusijama smo čuli ovih dana, postoji budžet, postoji skupštinska podkomisija, postoji taj Portal o kome ste govorili. Koliko to ljudi realno koriste? Znate, to je kao argument kada ovde se ukinu direktni TV prenosi i onda kažete - imate te prenose na internetu. Reći ću vam, pre dva dana kada su prekinuti prenosi, prenos Skupštine je gledalo 412 ljudi. Znači, to možete da vidite, 412 ljudi je gledalo, od sedam miliona građana Republike Srbije. Da li je to realno i da li to doprinosi informisanju građana Srbije o tome šta se radi ovde u parlamentu i kada mi raspravljamo o najvažnijem zakonu u toku godine, o budžetu i o tome kako će građani da troše pare?Znači, nije želja da opteretimo vas, znači institucije koje urade već taj izveštaj, pošalju ga vama, da ga objave na svojoj internet stranici. Ne vidim da je tu išta sporno, da je tu išta tajno. Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik mr Jasmina Nikolić i narodni poslanik Dušan Pavlović.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić i Milorad Mirčić.Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. **Zoran To je promena jednog člana koji se odnosi na prinudnu naplatu. Sada ja vama postavljam pitanje – zašto ovaj član malo ne modeliramo i kažemo da se primenjuje na građane Republike Srbije? Znači, kada bi ovaj član primenili na fizička lica, građane Republike Srbije, znate kada bi poverioci naplatili potraživanje? Na sveti nikad.Sad

To je jedan razlog.Drugi razlog, čuo sam da otvarate duple račune kod korisnika javnih sredstava. Otvarate račune gde će da se sklanjaju sredstva za redovni rad, nešto ovako da se ostavi za prinudnu naplatu, jer dolaze na naplatu neke stvari, što iz Strazbura, što sa nekih drugih strana itd, itd.Treća, najvažnija, primedba – zašto ste sredstva EU stavili u istu ravan sa sredstvima za plate zaposlenih kod korisnika javnih sredstava? Zašto?

Biće nekog vremena nekada da pričamo. Ja bih sve resetovao ova njihova potraživanja prema nama. Resetovao bih, resetovao bih, jer bankarski multiplikator pravi čudo, pravi tzv. numerički žiralni novac koji ne postoji. Ako saberete šta se sve u svetu duguje… **Đorđe Milićević** Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Krasić i Milorad Mirčić.Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić. **Zoran Krasić** Prekinuli ste me, a ja sam u kontinuitetu mogao da nastavim.Ovim članom na koji ja podnosim amandman vi tražite od građana da potkazuju zloupotrebe u korišćenju sredstava EU, ali ne da bi se kaznio onaj ko vrši zloupotrebe, nego da Vlada Republike Srbije bude tužibaba prema EU. Znači,

a sada je situacija druga – znate, mi se zalažemo za EU, ali imamo problema, te pare kradu u koaliciji ovi iz Brisela i ovi iz lokalne samouprave i onda vi potkazujete njih, a sve pod firmom budžetske kontrole, trošenja sredstava, da to bude lepo, čisto.Nama se 35% svih sredstava koja dođu iz Brisela izgube u konsalting uslugama, naplati – znate, imam teču u Briselu, on će da vam pomogne, pogotovo će biti oko ekologije, da znate. Tu što će da bude drpanja para, videćete. Zato se svi u Vladi grabe da budu u evropskim integracijama, da im prst bude malo pored onog kajmaka tamo i oči povadiše. Jadni Ružić nije mogao da sastavi ni šest meseci da bude ministar, odmah ga ove ženturače promeniše. Eto, to je tako, tako funkcioniše. Znam da vi ovo nećete da prihvatite, ali meni je bitno da javnost prihvati. narodni poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Nenad Konstatinović i Zdravko Stanković.Reč narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite. Mi dosledno, što je ovaj amandman i pokazuje zalažemo se za veću transparentnost i jačanje kontrolne uloge parlamenta. Mi smo našim amandmanom tražili da ceo ovaj izveštaj o radu mreže koja treba da kontroliše nepravilnosti u trošenju para koje dolaze u Srbiju, od strane Evropske komisije, da se taj izveštaj jednom godišnje podnosi nadležnom skupštinskom odboru, znači Odboru za finansije i budžet.Vlada je odbila ovaj amandman pozivajući se na član 56. Zakona o Narodnoj skupštini, koji govori o tome da Vlada podnosi svoj izveštaj o radu Narodnoj skupštini i zatim onda dalje govori o tome da nadležni skupštinski odbori kroz tromesečne izveštaje ministarstva mogu da vrše kontrolu rada svakog ministarstva. Činjenica je da ne rade svi ministri, ne ispunjavaju ovu obavezu po zakonu i po Poslovniku. Ne dolaze najmanje jednom u tri meseca da podnose svoj izveštaj o radu.Drugo, ova tema je posebno važna, čim se posebno nalazi u zakonu, posebno je definisana, i smatramo da ne može i ne treba Narodna skupština da se o tome na koji način se troše sredstva dobijena od strane Evropske komisije, a ona su sigurno najveća koja dolaze po raznim programima u državu Srbiju i mere se stotinama i stotinama miliona evra godišnje, da budu deo ukupnog izveštaja o radu određenog ministarstva, odnosno o radu Vlade.Zato smatramo da je potrebno da se posebno, kao što ovaj član posebno definiše organizaciju rada ministarstva, da se tako i poseban izveštaj po ovom dostavlja nadležnom odboru Skupštine Srbije i žao mi je što Vlada konstantno odbija naše amandmane koji podižu transparentnost i jačanje kontrolne uloge parlamenta.

na predlog izmena člana 19, koji se odnosi u stvari na član zakona 68b, jel tako. U tom članu, ono što je novo, dodaje se samo posle posle operativna tehnička saradnja sa Evropskom kancelarijom za borbu protiv prevara i druga nadležna tela i službama Evropske komisije, dodaje se kao i administrativne provere prijavljenih nepravilnosti u postupanju sa finansijskim sredstvima EU. Ovo se odnosi isključivo na sredstva EU, oni samo traže da postoje tela i to je preduslov da bi nam davali bez kontrole u Briselu. Znači, potpuno je obrnuto. Oni kažu napravite tela koja po stručnosti i po svojim pravilima odgovaraju nama, i mi ćemo onda da vam damo sredstva da vi sami na osnovu programa koji sami definišete trošite i nas o tome izveštavate.Oni nam daju više slobode. To je 32 glava proširena na sve ove oblasti. oblasti. Bitno je, da to interpretiram, možemo mi da kažemo šta želimo, a oni nam kažu naučite vi kako to da vodite, pa ćemo vam dati mi sredstva. Ovde samo se dodaje, sa tzv. olafa, proširuje na administrativnu proveru prijavljenih nepravilnosti. Ništa drugo. Mi tu već pišemo izveštaj i prema tome, nemam ništa protiv da se taj izveštaj da, da se proširi na portal Skupštine, ali nemojte da ga pišete kao poseban, samo da se izveštaj kopira, između ostalog u parlamentu je nema problema. Hvala Ne.Na član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Zoran Krasić i Milorad Mirčić i Jasmina Nikolić, zajedno Dejan Šulkić, Gorica Gajić i Milan Lapčević, Dušan Pavlović i Miroslav Aleksić.Izvolite. **Zoran Krasić** Od kada je donet Zakon o budžetskom sistemu tekuća budžetska rezerva je određena do 2,5% od ukupnih prihoda i primanja od prodaje nefinansijske imovine. Bilo je sigurno problema, ali je to bilo prihvaćeno kao standard koji mora da se poštuje, i to je funkcionisalo. Prosto sam zaprepašćen, posle ovako uspešne 2016. godine, da vi ovo sa 2,5% dižete na 4%. Zašto to radim? I onako imate tako lepe aproprijacije ekonomske klasifikacije, toliko maglovite sa iznosima, imate taj budžetski kontni plan koji vam omogućava sad ga vidiš sad ga ne vidiš. Sve možete da radite, ne znam odakle vam potreba da jedan tvrdi standard 2,5% podižete na 4%. Da li je moguće da postoji tolika potreba za nezajažljivošću da se popunjavaju, navodno, neke rupe, pošto je to tekuća rezerva,

Nemate potrebe da dižete procenat tekuće budžetske rezerve, nemate potrebe. Ako ovo uradite ovako, onda vi nama sužavate mogućnosti da vas kontrolišemo. Pored toga što ste nam suzili jer ne donosite završne račune. **Maja Gojković** Evo i mi smo predložili da se ovaj procenat od 2,5% na 4% vrati u prvobitne okvire kao što je to bila prethodni 15, 20 godina. Ne vidimo ni jedan jedini razlog zašto bi ove godine tekuća budžetska rezerva bila za procenat i po veća, odnosno nominalno za nekih 16, 17 milijardi veća nego što je bila u budžetu prošle, pretprošle ili svih prethodnih godina. Šta će se to specijalno desiti naredne godine da Vlada ima diskreciono pravo da raspolaže 15, 16 milijardi dinara više i da ta sredstva može da planira, odnosno da plasira prema nekom svom nahođenju, kome god hoće?U obrazloženju ste rekli da se izuzetno sredstva rezerve mogu koristiti za izvršavanje obaveza budžeta lokalne samouprave usled smanjenog obima prihoda budžeta. Na osnovu kojih pretpostavki mi znamo unapred da će se budžeti lokalnih samouprava u smanjenom obimu puniti, kada smo čuli pre dva meseca kada se menjao Zakon o finansiranju lokalne samouprave da to neće ugroziti lokalne samouprave i da postoji već rezerva i kompenzacioni fond koji će nadomestiti te manje prihode.Zaista nam nije jasno zašto se ova sredstva povećavaju, kada je intencija svakog budžeta u demokratskim društvima da bude što transparentniji, da građani znaju gde njihova sredstva idu. Zašto baš 4%? Zašto nije 24% npr? Ako ovakvim rezonima idemo pa uvek će se naći neka specijalna situacija gde treba da Vlada interveniše. Intencija svakog normalnog društva je da ta rezerva bude što je moguće manja.

kao što je bilo prethodnih godina. Ako idemo ka većoj transparentnosti budžeta, trošenja para, ne vidimo razlog zašto se sada budžetska rezerva, posle nekoliko godina kako se smanjivala, to je činjenica i to pohvaljujemo, sada ponovo povećava. Jedini razlog da razumem ovo povećanje je što je 2017. godina izborna godina. Naravno, ne možete u budžetu baš da pokažete gde ćete ovih skoro dve milijarde ili ne znam koliko para, vi potrošiti na izbore. Gde će sve ministri i kandidati ići da se slikaju, da otvaraju nešto, postavljaju kamene temeljce i pričaju šarene laži.Sasvim sigurno je, pošto smo čuli od premijera da ćemo imati parlamentarne izbore, da ćete ministre iz ove rezerve morati 64 miliona za troškove parlamentarne kampanje da izdvojite.To je ono što će da dobiju sve političke stranke koje budu učestvovale na izborima i prešle cenzus. Ali, pitanje je kako će ti izbori na kraju biti održani,

para građana Srbije u izbornoj kampanji. Malo im je ono što su sami uzeli poslednjih godina od građana, sad im treba još više iz budžeta da bi oni dobili izbore. A pošto se plaše tih izbora, krenuli su i da hapse. **Maja Gojković**

prvog dana kad smo diskutovali o osnovnim karakteristikama i dimenzijama ovog budžeta smo konstatovali da smo 43,5 milijardi dodali projektnih kredita sa njima smo dodali i čitav jedan vektor neiskorišćenih delova tih kredita. Povećanje tekuće budžetske rezerve do dve milijarde je relativno malo u odnosu na povećanje obuhvata budžeta i predstavlja sigurnost da bismo mogli da odreagujemo na sve elemente u održavanju likvidnosti koji su potrebni. Vi jako dobro znate da se lokalne samouprave javljaju sa zahtevima za pokrivanje tekuće likvidnosti. Vi jako dobro znate da, ako ne možemo da predvidimo bilo koji element, niko ne može sad sa sigurnošću da kaže koliki će biti troškovi izbora i kolika će biti prava pojedinih stranaka i koliki će biti troškovi, administrativni troškovi da se izbori otprate.Prema tome, prošle godine smo smo pokrivali iz tekuće budžetske rezerve. I ove godine imamo tu neki prostor da to obezbedimo.Nemojte da brkate rezervu i izveštavanje o tome. To su dve potpuno različite stvari. stvari. Rezerva likvidnosti vam služi da možete da reagujete, kao što je ovih 100 miliona predviđeno kao rezerva, a izveštavanje, kao što vam ja kažem, treba da bude što pre posle izvršenja i što preciznije, što transparentnije. To su dve potpuno različite stvari.Ako mislite time, mi smo došli dotle bili istorijski da smo sve podelili u male fioke i onda bismo za svaku stvar umesto male male šibice uzeli upaljač, mi smo morali sve to da radimo preko hodnika, razumete,da bismo prebacili iz jedne u drugu fioku. To je kada niste sigurni onda još uvek kompenzirate pravila. Hvala lepo.